**Batinić, Milorad (HNS)** Nastavljamo sa raspravom - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 335;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

te se ovim izmjenama i dopunama zakona prihvaćaju primjedbe i prijedlozi Europske centralne banke i prihvaćanje i prijenosi određenih europskih propisa u nacionalnom zakonodavstvu. Ovim zakonom naglašava se jača zadaća Hrvatske narodne banke za očuvanje stabilnosti ukupnog financijskog sustava, a ne samo bankarskog. Odnosno HNB postaje centralno-koordinativno tijelo pri mogućim Hrvatskoj narodnoj banci međutim u ovim izmjenama uvodi se nešto liberalniji model te HNB može ulagati pričuve u instrumente onih kreditnih i financijskih institucija koje imaju najmanji investicijskih Nadalje se naglašava nemogućnost kreditiranja javnog sektora, odnosno zabrana da HNB primjerice direktno kupuje državne obveznice ili pak obveznice javnih poduzeća. Tu je praksa koju moraju slijediti sve centralne banke u EU i izričit je zahtjev Europske centralne banke a koji proizlazi iz primarnog prava EU, odnosno iz ugovora o financiranju EU. Ovim zakonom također se definira prelazak dužnosti ovlasti guvernera na zamjenika guvernera, tajnost sjednice i materijala savjeta Hrvatske narodne banke, tajnost podataka i dostava povjerljivih podataka. Zapravo otklanja se pravna praznina i određuje zamjena za guvernera u svim situacijama nemogućnosti obavljanja njegove dužnost. se tajnost podataka na temelju kojih savjet Hrvatske narodne banke donosi odluke te isključuje mogućnost prisutnosti javnosti sjednicama savjeta. Dužnost čuvanja podataka, institut tajnih definiraju se sukladno statutu Europske centralne banke te se osigurava zaštita interesa Europske centralne banke i središnjih banaka država članica. Ovim zakonom također se vrši terminalsko usklađenje za drugim zakonima RH a prvenstveno Zakonom o kreditnim institucijama te Zakonom o elektroničkom novcu, te su izvršene i usklađene prekršajne odredbe s Prekršajnim zakonom radi izbjegavanja preklapanja sa odredbama Kaznenoga zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem zamjeniče ministra. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Počinjemo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnice i zastupnici. Dakle, ovaj zakonski prijedlog je zakonodavna mjera predviđena programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2013. godinu u području ekonomska i monetarna unija. Prijedlogom se poboljšava postojeći zakon o Hrvatskoj narodnoj banci iz 2008. godine, a na temelju primjedbi i prijedloga Europske središnje banke iznesenih na radnom sastanku u veljači prošle godine. Izmjene i dopune zakona predstavljaju usklađenje s nizom propisa EU prvenstveno uredbi i odluka Europskog vijeća kojima se prije svega razgraničavaju ovlasti Hrvatske posebno nakon uvođenja eura kao službene novčane jedinice u platni sustav RH. Vezano za uvođenje eura, ovim prijedlogom zakona proširuju se i ovlasti Hrvatske narodne banke. Dakle, Hrvatska narodna banka više neće sudjelovati samo u provođenju monetarne politike EU već će sudjelovati i u definiranju monetarne politike EU. Isto tako vezano konkretno za euro, u zakonu su posebno naglašene mjere potrebne za zaštitu eura, dakle i novčanica i kovanog novca od krivotvorenja. U prijedlogu se Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci usklađuje i sa tri domaća zakona, naravno prethodno također usklađena sa pravnom stečevinom EU, riječ je o Kaznenom zakonu, te o Zakonu o elektroničkom novcu, i Zakonu o kreditnim institucijama. prema tim zakonima institucije za elektronički novac nisu definirane kao kreditne institucije pa ih je kao zasebne institucije trebalo eto uvrstiti i u Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci. To konkretno znači da je Hrvatska narodna banka nadležna i za nadzor poslovanja institucija za elektronički novac kao što je nadležna za poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platini promet i sustava za namiru platnih transakcija. U nastavku mi je namjera opisati samo nekoliko najinteresantnijih, rekla bih i najvažnijih izmjena i dopuna u ovom zakonu. Dakle, mijenjaju se postojeće zakonske odredbe vezane za ulaganje međunarodnih pričuva Hrvatske narodne banke. Naime, kako u recentnim tržišnim uvjetima svjetske rejting agencije, odnosno Agencije za ocjenu kreditnog rejtinga učestalo snižavaju kreditni rejting država i banaka i sami smo eto pred kratko vrijeme doživjeli tu sudbinu. Mogućnosti ulaganja međunarodnih pričuva su bitno sužene i otežane i to je zapravo bio onaj temeljni razlog da se iz postojećeg Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci brišu odredbe koje su ograničavale ulaganje međunarodnih pričuva samo u one države i one banke čije su kratkoročne obveze bile ocjenjene jednom od dviju najviših ocjena, dviju međunarodno priznatih agencija za ocjenu kreditnog rejtinga. umjesto tih odredbi sada se predlaže da Hrvatska narodna banka u poslovima upravljanja međunarodnim pričuvama može sklapati ugovore s državom i bankama čije su obveze od strane dviju međunarodno priznati agencija za ocjenu kreditnog rejtinga dobile ocjenu investicijski rang. Dalje, u prijedlogu zakona otklanja se pravna praznina vezana za zamjenu guvernera Hrvatske narodne banke u slučaju njegove smrti, privremene bolesti, isteka mandata ili pak postojanja nekog drugog razloga za njegovo razrješenje. Prema preporuci Europske središnje banke navedene situacije rješavat će se ubuduće na način da se ovlasti i dužnosti guvernera prenose na zamjenika guvernera. S tim u vezi uređeno je i funkcioniranje savjeta Hrvatske narodne banke, dakle u slučajevima odsutnosti guvernera savjet vodi zamjenik guvernera. I kad već spominjem savjet Hrvatske narodne banke ovim zakonskim prijedlogom određuje se koje podatke i isprave su članovi savjeta Hrvatske narodne banke a jednako tako i zaposlenici dužni čuvati kao tajnu u smislu odredbi statuta Europske središnje banke i europskog sustava središnjih banaka s tim da ta dužnost čuvanja tajne ostaje i nakon prestanka članstva u savjetu HNB-e odnosno odnosno i nakon što prestane radni odnos zaposlenika u HNB-i. Prijedlogom zakona djelomično se i redefiniraju određeni zadaci HNB-e pa je tako preformuliran zadatak vezan uz upravljanje imovinom, konkretno međunarodnim pričuvama koje nisu prenesene Europskoj središnjoj banci. Da to malo pojasnimo. Dakle na dan uvođenja eura kao službene novčane jedince u platni promet RH HNB dužna je dio međunarodnih pričuva iz svoje bilance prenijeti europskoj središnjoj banci. I vezano za zadatke HNB dodan je i jedan posve novi zadatak kojim se HNB obvezuje da doprinosi stabilnosti financijskog sustava RH u cjelini naravno i u granicama svoje nadležnosti. Klub SDP-a podržava ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Martina Dalić. Izvolite kolegice. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pa naravno pred nama se nalazi zakon koji je u najvećem svom dijelu usklađen sa Hrvatske u EU i ovo o čemu danas raspravljamo jest kao što su rekli i prethodni govornici predstavlja ustvari fino podešavanje postojećih odredaba sukladno recentnom izvješću Europske centralne banke. Rekla bih da se u postojećem zakonu njegove odredbe ustvari mogu podijeliti u tri dijela. One koje se odnose i koje generalno vrijede do pristupanja i nakon pristupanja, odredbe koje se primjenjuju nakon pristupanja EU i odredbe koje će se primjenjivati nakon što Hrvatska preuzme euro kao svoju valutu. Stoga izmjene koje se ovdje predlažu predstavljaju ustvari jasnije pojašnjavanje i preciziranje pojedinih odredaba iz postojećeg zakona i provedbu nekih uredaba koje se tiču sprečavanja krivotvorine eura. Ono što možda postojeći zakon donosi kao bitnu novinu koja dosada nije bila predviđena u našem zakonodavstvu ustvari stavljanje HNB-i u dužnost i zadatak davanje i oduzimanje odobrenja za članove nadzornih odbora, kreditnih institucija. Članovi nadzornih odbora kreditnih institucija nisu do sad bili podložni nikakvim odobrenjima od strane HNB a kao a kao što ćemo nešto kasnije vidjeti sukladno izmjenama Zakona o kreditnim institucijama ubuduće će to biti slučaj. U klubu HDZ-a mislimo da je to dobra odluka koja će pridonijeti kvaliteti upravljanja u bankarskom sustavu. S obzirom da ovaj zakon ne mijenja suštinski i ne zadire ono što je temeljnim zakonom propisano, dakle usklađenost i uređivanje položaja HNB-a u uvjetima članstvo u EU Klub HDZ-a će podržati izmjene i dopune ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama. U ime Kluba HDSSB-a Igor Češek. Izvolite kolega. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Osnovne uloga HNB su osiguranje financijske stabilnosti ako je to moguće, niska inflacija, stabilan tečaj i ovoj teškoj ekonomskoj i gospodarskoj krizi koja se prelama preko leđa naših građana, prilagodljiva monetarna politika. No eminentni ekonomski stručnjaci tvrde a i sami smo toga svjesni da se od monetarne politike može očekivati da ona sama i bez dubokih strukturnih promjena pokrene u gospodarstvu. Tko je onda krivac za ovaj duboki ponor u kojem se nalazimo? Država, sadašnje i prijašnje vlade, HNB ili svi pomalo? Smatramo da je krajnje vrijeme da HNB preuzme aktivniju ulogu u gospodarskom oporavku. Ovo nije apel nego zahtjev jer koja institucija u državi raspolaže sa stručnjacima sa najvećim ekonomskim znanjem ako ne HMB. Suština prijedloga zakona o HNB-i je poboljšanje regulacije dijela materije koja proizlazi iz izravne primjene propisa EU, ugovor o funkcioniranju EU, Ugovor o EU, statusa europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke. Građani pa i mi koji ih u Saboru predstavljamo ne tražimo ništa više od onoga što je u ingerenciji HNB-a a to je da je HNB u koordinaciji s Vladom donosi vidljive mjere rješavanja gospodarskih problema. Iz perspektive običnog građanina može se iščitati da između Vlade i HNB-a nema koordinacije. Ako to nije tako a nadam se da nije razuvjerite nas vidljivim mjerama koje će osjetiti svi gospodarstvenici, obrtnici, poljoprivrednici. Kada već raspravljamo o Zakonu o HNB-u kakvi su posljednji podaci o dobiti koja se ostvaruje upravljanjem međunarodnim pričuvama, u koje financijske instrumente HNB može ulagati pričuve i koji su rizici, te kakva je sadašnja situacija s pričuvama? Što ćemo s nelikvidnošću? Ukupan iznos dospjelih nepodmirenih obveza poslovnih subjekata u Hrvatskoj veći je od 40 milijardi kuna a raste i broj građana koji su u blokadi kao iznos njihovih dugovanja koji je odavno premašio 18 milijardi kuna. Naše kolege u EU ne boli glava zbog ovih naših problema. Usklađeni zakon s europskim standardima ćemo izglasati kako se to i od nas i očekuje. Samo uz sve ove promjene pitam se iz kojih ćemo mi to pričuva platiti članarinu za članstvo za razdoblje srpanj-prosinac 2013.godine iznosi oko 2 milijarde kuna. Kakve nam promjene donosi ovaj prijedlog zakona? U članku 4.iza riječi institucija za Platni prometi, dodaje se zarez i riječ institucija za elektronički novac. No taj članak 4.nam govori o zadacima HNB-a a između ostaloga i to da je HNB samostalna i neovisna u okviru Ustava i zakona u cjelokupnosti posla i svoje nadležnosti što se osobito očituje u izdavanju i oduzimanju odobrenja i suglasnosti u skladu sa zakonima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet i sustavu za namjeru platnih transakcija te devizno poslovanje i poslovanje ovlaštenih mjenjača. Nakon ulaska u EU postojat će veći broj zahtjeva za otvaranje podružnica stranih institucija u RH. pitanje je da li HNB ima nezavisnost u izdavanju takvih dozvola ako se novim Zakonom više povezuje sa ECB-om i bit će pod njihovim utjecajem što će dovesti do većeg lobiranja od strane ECB-a. U članku 99.stavak 1.mijenja se i glasi prenijeti dio međunarodnih pričuva zatečenih u bilanci HNB-a na dan uvođenja eura kao službene novčane jedinice RH". Kada će biti poznata točna formula za izračun ovog iznosa i da li će biti unaprijed definirana i objavljena jer je moguća varijacija u stotinama milijuna eura devizne štednje koje pripadaju svima nama? Što je sa člankom 28.postojećeg Zakona o HNB-u kojega ovaj kojega ovaj prijedlog zakona ne mijenja, a on govori o zaštiti novčanica i kovanog novca od krivotvorenja? HNB je nadležna za tehničku analizu sumnjivih primjeraka novčanica i kovanog novca te za poduzimanje provođenje mjera za suzbijanje krivotvorenja novčanica i kovanog novca u čemu surađuje s nadležnim nacionalnim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu. Nakon uvođenja eura RH se obvezuje da će štititi novac od krivotvorenja, misli se na eure. Na jednoj konferenciji o manipulaciji gotovinom spomenut je bio primjer Slovenije kada su uvodili euro pa su uložili znatna sredstva na zaštitu od krivotvorenja eura i obučavali ljude za to, a dogodilo im se da su kriminalci krivotvorili tolare i mijenjali ih za prave eure. Možda ne bi bilo loše osnovati posebne komisije koje će paziti na takve stvari i koje će primjenjivati iskustva iz država koje su uvele euro kao svoju valutu. Načelno se ne mijenja ništa bitno. Usuglašavamo se sa EU ali imaju neke stvari koje će se definirati kasnije, a to nas može skupo stajati. Generalno, trebalo bi maksimalno ograničiti utjecaj politike na HNB, politike na HNB, a HNB bi trebala imati za cilj osiguranje niskih kamata kredita građanima te osigurati gospodarski rast i zaustaviti gospodarski pad. A koje su zadnje akcije HNB-a? prodavali prodavali su eure da bi održali tečaj pod kontrolom, a u ciljevima zakona im stoji da će se primarno boriti protiv inflacije koja je ove godine 4,9% u prvom kvartalu što je katastrofa, a bit će i gore. Jeli to stabilna inflacija? inflacija? HNB nije učinila ništa kako bi se poboljšala situacija sa BDP-om, sa ogromnom nezaposlenošću. Većina građana danas živi na rubu siromaštva, a što mi radimo? Usklađujemo zakone sa europskim regulativama i direktivama. Hrvatska nekoliko godina za redom ne doživljava gospodarski rast, vlada izuzetno loša poslovna klima, izostanak investicija, slabi konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Na koji način poboljšati poslovnu klimu te stvoriti poticajnije privlačnije uvjete za investicije? To su pitanja na koja bi između ostalih i HNB trebala dati odgovor jasan i konkretan i ne samo odgovor nego i poduzeti konkretne korake. Naravno mi u klubu HDSSB-a kako se radi o usklađivanju zakona sa europskim direktivama podržat ćemo Zakon o HNB-u. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba Hrvatskih laburista Branko Vukšić. Nema ga, gubi pravo na raspravu.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 Hvala.